Prelazimo na Godišnje izvješće o radu Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2008. godinu, podnositelj Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije. Izvješće je podnijeto na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za pomorstvo, promet i veze, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Želite. Gospodin Gašper Gaćina, predsjednik vijeća agencije. Izvolite. Hvala gospodine obavljanje regulatornih poslova u 2008. godini postupala i odlučivala u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama, Zakonom o pošti, Strateškim planom i programom rada za 2008. godinu koji se u izvješću nalazi u prilogu 1. Navesti ću vam u kratkom obraćanju samo najvažnije činjenice događaja i postignuća koja su obilježila prošlu godinu na tržištima elektroničkih komunikacija i na tržištu poštanskih i kurirskih usluga. Prvo, nepokretne mreže. Stagnacija broja korisnika na 41%, udio novih operatora 22,35% po broju korisnika, po prihodima 17%, 269 tisuća prenesenih brojeva, broj izvornih lokalnih petlji za nove operatore 93 tisuće, realizirano kolokacija 441 kolokacija od … /Govornik se ne razumije./ … za nove operatore. Cijene na razini EU prosjeka. Drugo, pokretne mreže. Penetracija 132%, možemo reći da je usluga dostupna svakom građaninu Republike Hrvatske. Oštra tržišna utakmica, tržište se samo regulira. Udio tržišnih operatora 12% po broju korisnika, a po prihodu 7,6%. tisuća prenesenih brojeva. Daljnji pad cijena, ali još uvijek iznad europskog prosjeka. Internet. 51% građana koristi internet. U skladu sa strategijom i akcijskom planom Vlade Republike Hrvatske, cilj ne bio doseći 500 tisuća priključaka širokopojasnih pristupa internetu do kraja 2008. godine. Realizirano je 525 tisuća u nepokretnim mrežama i 158 tisuća korisnika u pokretnim mrežama, što je ukupno 683 tisuće ili 15,4%. Od toga je zahvaljujući poticajima Vlade Republike Hrvatske izgrađena infrastruktura i uključeno 16 tisuća 500 korisnika na područjima od posebne državne skrbi i u brdsko-planinskim područjima. I u okviru projekta E otoci izgrađena infrastruktura je instalirana telekomunikacijska terminalna video konferencijska oprema u školama, čime je 14 područnih škola na otocima spojeno na svoje matične škole radi izvođenja nastave na daljinu. Infrastruktura. U veljači 2008. godine agencija je izdala obvezujuće uvjete zajedničkog korištenja infrastrukture. Stručna služba agencije surađuje s područnim uredima za prostorno planiranje na izradi prostornih planova informira, educira, sudjeluje u javnim raspravama, a sve u cilju poticanja izgradnje infrastrukture. U cilju zaštite okoliša, a u suradnji sa Ministarstvom zaštite okoliša, prostornog uređenja i građenja, projektirali smo i tipizirali zajedničke stupove za prihvat svih operatora u pokretnim mrežama. Zakon o elektroničkim komunikacijama uvodi novi pravni subjekt infrastrukturni operator i pravni institut pravog puta, čime se ne rješavaju vlasnički odnosi, ali se utvrđuju načini korištenja izgrađene infrastrukture. Peto, zaštita korisnika. U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonu o elektroničkim komunikacijama, u agenciji je osnovana posebna ustrojstvena jedinica za zaštitu korisnika i sigurnost mreža. Osnovano je povjerenstvo za prigovore korisnika s dva člana iz udruga za zaštitu potrošača. Povjerenstvo je savjetodavno tijelo vijeću agencije, a vijeće može donositi obvezujuće odluke u slučaju spora između operatora i korisnika usluga. Agencija je osnovala pozivni centar za korisnike radi informiranja o stanju predmeta i podučavanju korisnika o njihovim pravima. Prema broju obraćanja i broju zaprimljenih prigovora možemo zaključiti da u ovom području ima prostora za poboljšanje i da korisnici imaju povjerenja u agenciju. Na svojim internetskim stranicama agencija upozorava korisnike usluga na rizične brojeve tzv. "dialere" i upućuje na zaštitu djece na internetu. Šesto, Zakon o elektroničkim komunikacijama i izmjene i dopune Zakona o pošti su stupile na snagu 1. srpnja prošle godine. Vijeće za poštanske usluge je prestalo s radom, zaposlenike i regulatorne poslove prema Zakonu o poštu je preuzela Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije. Procjenjujemo da je u smislu liberalizacije tržište poštanskih i kurirskih usluga 5 do 6 godina iza tržišta elektroničkih komunikacija. Međutim, to nije samo hrvatska posebnost, već je i 11 članica Europske odgodu pune liberalizacije, što znači dodjeljenje isključivih prava za javnog operatora do 31.12.2012. godine. Javni operator Hrvatska pošta je započeo proces modernizacije i restrukturiranja, sporazumno je otpustio 718 radnika sa stimulativnim otpremninama. Javni operator je odredio novu stopu mase i novu cijenu za poštansku uslugu do 50 grama u rezerviranom području. Javni operator nije obavio računovodstveno odvajanje univerzalne poštanske usluge u rezerviranom području. Javni operator nije izradio pravilnik o pristupu mreži na način kako je to tražio regularno, pa je davanje suglasnosti na opći akt o pristupu mreži još u postupku. U pripremama za ovu sjednicu zatražio sam izvješće od Hrvatske pošte i dobio sam sljedeće. Izrada elaborata je pri kraju i ista će biti predana agenciji do kraja lipnja 2009. godine, te će time biti ostvareni svi preduvjeti da pošta dobije rješenje za pružanje rezerviranih univerzalnih poštanskih usluga. usluga. I drugo, usuglašen je Pravilnik o pristupanju mreži javnog operatora koji će regulirati način pristupa mreži Hrvatske pošte za bilo kojeg proizvoditelja univerzalnih usluga koji dobije dozvolu za obavljanje tih usluga i očekujemo da ćemo isti dobiti drugi tjedan i na vijeću i da će agencija moći dati suglasnost. 7. prelazak sa analognog na digitalni emitiranje televizijskog signala. U skladu sa strategijom Vlade, stručnjaci agencije su sa susjednim administracijama koordinirali frekvencijske planove i dinamiku prelaska sa analognog. Proveli smo javni Proveli smo javni natječaj za davanje dozvole za mrežnog operatora za dva multipleksa na nacionalnoj razini. Već danas je pokriveno stanovništva 85% u prvom multipleksu i 60% u drugu multipleksu na nacionalnoj razini. U suradnji sa središnjim državnim uredom je Hrvatska i Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, potpuni prelazak sa analognog na digitalno emitiranje uz gašenje svih analognih odašiljača realizirati ćemo kao što je planirano do 31. prosinca 2010. godine što će nam osigurati digitalnu dividendu i povećanje kapaciteta i kvalitete televizijskog signala. 8. kontrola radio frekvencijskog spektra. Iz kontrolnih mjernih postaja mjernih vozila proveli smo sustavna i temeljita mjerenja tijekom ljeta 2008. U skladu s procedurom Međunarodne telekomunikacije unije po prijavama štetne smetnje se otklanjaju rutinski. Međutim, to ne vrijedi za talijansku administraciju. Od 110 prijavljenih smetnji otklonjena je samo jedna. Pošto smo iscrpli sve mogućnosti otklanjanja štetnih smetnji o istom smo obavijestili generalnog tajnika Međunarodne telekomunikacijske unije, Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija i Hrvatski sabor, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. 9. javnost rada. Kreirali smo novi napredni web portal s korisničko orijentiranim aplikacijama. E-žalbe, prenosivost broja, pregled tržišta cijena, nabava, zaposlenje. Redovite sastanke i radionice održavamo sa operatorima. Prije donošenja pravilnika bilo ih je 7 u 2008. godini ili važnih odluka, redovito smo provodili javne rasprave u trajanju od 30 dana. Na kraju ističem tri ocjene iz relevantnih europskih institucija koje potvrđuju da je ovaj regulator i u prošloj godini radio nezavisno, kompetentno i pošteno. Prvo, Europska banka za obnovu i razvoj je objavila rezultate ocjenjivanja pravnog i regulatornog aspekta elektroničkih komunikacija. Republika Hrvatska je svrstana u grupu zemalja koje potpuno zadovoljavaju. Drugo, agencija je dobila 4 milijuna i 200 tisuća eura iz predpristupnog fonda IPA što je potvrda da smo educirani i organizirani za vođenje projekata po europskim standardima. Sredstva su namijenjena nabavi mjerne opreme za kontrolu radiofrekvencijskog spektra. nakon posjete i ocjene stručne skupine Europske komisije u listopadu prošle godine poglavlje 10. – Informacijsko društvo i mediji je privremeno zatvoreno usprkos svemu. Poštovane gospođe i gospodo zastupnici, molim vas da prihvatite Godišnje izvješće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2008. godinu. Hvala

na 27. sjednici raspravio je Godišnje izvješće o radu Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za prošlu godinu, koje je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije. Odbor je izvješće raspravio kao matično radno tijelo. Uvodno izlaganje dao je predsjednik vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije koji je kazao da godišnje izvješće agencije sadrži podatke o stanju razvoja tržišta elektroničkih, komunikacijskih mreže i usluga i tržišta poštanskih i kurirskih usluga, kurirskih usluga, pregled provedbe utvrđenih načela i ciljeva regulacija tržišta elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, pregled tržišta poštanskih i kurirskih usluga te podatke o ispunjavanju ciljeva i zadaća utvrđenih godišnjim programom rada agencije, te sve druge podatke mjerodavne za prikaz rada tržišta elektroničke komunikacijskih mreža i usluga, te tržišta poštanskih kurirskih usluga u Republici Hrvatskoj. Kao i da je posebno obrađeno stanje i razvoj širokopojasnog pristupa Internetu. Istaknuo je da je rad agencije u 2008. bio usmjeren na ostvarenje utvrđenih načela i ciljeva, regulacije tržišta sa posebnim naglaskom na promicanju djelotvornog i održivog tržišnog natjecanja i poticanja pristupa tržištu novim operatorima i davateljima usluga vodeći pri tome računa o osiguranju dobre kakvoće elektroničke komunikacijskih usluga uz prihvatljivu cijenu, te vodeći računa i o visokoj razni zaštite korisnika. Posebno je ukazano na problem koji ima agencija u svom radu, a odnosi se na dvostruko računovodstvo obzirom da se različitim načinom financiranje pošte i elektroničkih komunikacija obvezuje agencija na vođenje dvostrukog knjigovodstva. Predstavnik Vlade iznio je svoje mišljenje te je istako istako da je izvješće odraz rada agencije, te da Vlada daje punu potporu za daljnji rad agencije. U raspravi je ocijenjeno da je izvješće kvalitetno i jasno da je prikaz rada agencije kao i stanja u području elektroničkih komunikacija i pošta. Posebno je ukazano na problem koji bi trebalo žurno riješiti, a odnosi se na emisije HTV-A "Kunolovac" za djecu u kojem sudjeluju djeca koja idu u osnovnu školu. Koristi se borjem 060 za koje se ne navodi cijena usluga, pri tome se od njih traže osobni podaci, ime, prezime, adresa, škola koju pohađaju. Odbor smatra da je to nedopustivo i da bi agencija tu trebala zaustaviti takve emisije. Također je iznijeto mišljenje da bi trebalo višak sredstava, odnosno neutrošena sredstva koja se usmjeravaju prema područjima posebne državne skrbi i brdsko-planinske krajeve usmjeriti i na otoke. Nakon rasprave Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskog sabora jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Agencije za poštu i elektroničke komunikacije za prošlu godinu. Zahvaljujem. Predsjednik Odbora za predstavke i pritužbe Igor Dragovan zakazao je sjednicu odbora za danas u 14 sati u dvorani "Josipa Jelačića" tzv. "Centar". Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Živko Nenadić. Izvolite. Poštovani predsjedniče, državni tajniče, predsjedniče vijeća, kolegice i kolege. Godišnje izvješće o radu Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2008. godinu zorno nam prikazuje stanje razvoja tržišta elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga i tržišta poštanskih i kurirskih usluga. Tako je vidljivo kako stagnira broj korisnika mreže nepokretnih komunikacija što je i sasvim normalno kao što je slučaj i u I također je logično da nasuprot tome da broj korisnika javnih pokretnih mreža značajno je porastao tijekom 2008. godine i tu smo također negdje na razini prosjeka zemalja članica Ovome je pridonijelo i smanjenje cijena korištenja pokretnih mreža i rekao bih ova kombinacija niže cijene veći promet pokazuje da se može i više zaraditi. Razvoj interneta širokopojasnog pristupa te širokopojasnih usluga postali su pokretač sveukupnog ekonomskog rasta zaposlenosti i konkurentnosti u svijetu. U ovom segmentu zaostajemo od EU prosjeka. Jedan od razloga jest i neravnomjerna rasprostranjenost širokopojasnih pristupa po županijama putem pokretnih mreža i zbog toga se i Vlada Republike Hrvatske uključila u poticanje za brži razvoj. U tijeku je i zamjena analogne televizije u digitalnu televiziju. Do sada je ta pokrivenost negdje na 85% stanovništva ali to je zahvaljujući pokrivenosti velikih gradova, dakle ne 85% prostora već stanovništva, naravno cilj je da bude cijeli prostor i cjelokupno stanovništvo pokriveno. Kada su u pitanju poštanske usluge vidimo da je jedini davatelj univerzalnih poštanskih usluga Hrvatska pošta zabilježila u 2008. godini pad prihoda od 8% u odnosu na 2007. godinu dok su svi ostali davatelji poštanskih usluga povećali svoju dobit. Zadaća agencije jest osigurati dobru kakvoću usluge uz prihvatljivu cijenu kao i visoka razina zaštite korisnika. To postiže zahvaljujući daljnjoj liberalizaciji i dobroj regulaciji tržišta elektroničkih komunikacija ali i sa poticajnim sredstvima na području posebne državne skrbi i brdsko-planinska područja za mogućnost širokopojasnog korištenja interneta. Zahvaljujući radu agencije od početka 2008. godine nije bilo problema sa zajedničkim korištenjem izgrađene kanalizacije elektroničkih komunikacija poznatije kao DTK iako pitanje vlasništva još uvijek nije riješeno. Iz izvješća se vidi da ima i pomalo zabrinjavajućih podataka kada je u pitanju Hrvatska pošta. Vidimo da je Hrvatska tijekom 2008. godine kao javni operator zatvorila 14 poštanskih ureda sa tendencijom daljnjeg zatvaranja. To svakako nije ohrabrujuće jer Hrvatska pošta ima određeni monopol kako ne bi uskraćivala usluge već pružala na cjelokupnom hrvatskom teritoriju i mislim da to zatvaranje treba zaustaviti. Dobro je da se agencija aktivnije uključila a treba još više u problem pružanja usluga s dodanom vrijednosti. Onaj famozni telefon poziv 060 itd. već je rekao bih poprimio i određene zabrinjavajuće karaktere i sa elementima obmane i prijevare o čemu su i drugi govorili. Svakako da veseli i ohrabruje spremnost agencije da svoje zaposlenike trajno usavršava jer tehnika ide strahovitom brzinom naprijed a onaj tko pretendira tržište regulirati i prilagoditi tom napretku mora stalno učiti, mora ići u korak s novim znanjima i dostignućima. I stoga pozdravljamo poslijediplomski studij regulacije tržišta elektroničkih komunikacija. Jasno je iz iznijetog zašto u ovom pregovaračkom poglavlju 10 nemamo problema u pregovorima sa Europskom unijom jer tu smo već odavno spremni za prijem. Evo, kolegice i kolege, iz svega iznijetog jasno je da agencija je postigla svoju svrhu, da radi dobro i klub HDZ-a će prihvatiti ovo izvješće. Hvala Hvala. U ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Gospodine predsjedniče, uvažene kolegice i kolege zastupnici, predstavnici agencije i ministarstva. Dopustite najprije na početku na zamolbu kolege Linića da ispravim ne radi se o emisiji "Kunolovac" nego "Učilica", tako da o kojoj je govorio u izvješću odbora. Dakle, izvješće koje je pred nama upućuje nas na vrlo loše stanje u Hrvatskim poštama, na nedovoljno regulirano tržište u nepokretnoj telefonskoj mreži, na značajno povećanje broja korisnika širokopojasnog interneta i na velike profite operatera u mobilnoj telefoniji što pokazuje da ima mjesta za smanjenje cijena njihovih usluga. Izvješće ukazuje na poboljšanje stanja u sustavu pošte i elektroničkih komunikacija u odnosu na prošlu godinu i zbog toga će klub SDP-a podržati ovo izvješće. Izvješće ukazuje na stabilan rast prihoda od djelatnosti elektroničkih komunikacija u prošloj godini od 3,43% pri čemu je najveći porast u djelatnosti prijenosa podataka od čak 19,88% što je rezultat ubrzanog razvoja širokopojasnog pristupa internetu. Također unatoč nižim cijenama porast prihoda u pokretnim mrežama iznosi 3%. Željeli bi iskoristiti ovu priliku i ukazati na loše stanje u javnom operateru Hrvatska pošta. Hrvatska pošta bilježi u prošloj godini pad prihoda od 8% u odnosu na prethodnu godinu dok ostali operateri poštanskih usluga bilježe rast prihoda za 17%, dok su ostali davatelji poštanskih i kurirskih usluga povećali svoju dobit u odnosu na 2007. Hrvatska pošta ostvarila je gubitak. I dok su 2007. ostali davatelji poštanskih usluga ostvarili dobitak od 52 milijuna kuna prošle godine i i povećali ga na 99 milijuna kuna Hrvatska pošta je od milijun 240 kuna dobiti iz pretprošle godine u prošloj godini ostvarila gubitak od 241 milijun kuna. SDP je već dulje vrijeme upoznat s lošim stanjem u ovom javnom operateru i želim upoznati zastupnike sa još nekim činjenicama. Nažalost, hrvatska Vlada dugo je odgađala početak ozbiljnog bavljenja budućnošću poštanskog sektora i javnog operatora što se poglavito ogledava u činjenici nepostojanja nikakvih razvojnih planova, u činjenici da je u proteklom šestogodišnjem razdoblju od 2003. do 2008. opozvano šest predsjednika uprave Hrvatske pošte i čak 12 članova uprave Hrvatske pošte ili pak u činjenici plan poslovanja javnog operatora i plan ulaganja u trajna sredstva za 2008. godinu usvojen tek u lipnju 2008. godine. U tom razdoblju javni operator potonuo je u još veće probleme pokušavajući se izvući prodajom imovine i vlasništva na dionicama drugih poduzeća. Posebno je zabrinjavajuće, osobito u smislu smanjenja manevarskog prostora u najznačajnijem segmentu očuvanja kontinuiteta obavljanja djelatnosti a to je ugovaranje novih poslova. U prilog ovoj tezi išla je odluka upravi javnog operatora koja se trudi otjerati korisnike, te kojom se diskriminiraju poslovni partneri na način da je istim od 1. rujna 2008. godine ukinut komercijalni popust za usluge prijema pismovnih pošiljaka dok su od iste odluke bili izuzeti korisnici državnog proračuna. Također od 1. siječnja 2009. godine poskupila je cijena običnog pisma za preko 50%. Dakle, moglo bi se reći da je to odgovor javnog operatora, resornog ministarstva i Vlade Republike Hrvatske na sve težu gospodarsku krizu koja je zahvatila hrvatsko gospodarstvo te u još većoj mjeri i standard građana Republike Hrvatske. Trenutno u Republici Hrvatskoj na tržištu poštanskih usluga djeluje 16 pravnih osoba koje pružaju poštanske i kurirske usluge. Hrvatska pošta d.d. je javni operator i prema Zakonu o pošti ima pravo i obvezu pružanja univerzalni poštanskih usluga na cijelom području Republike Hrvatske a jedini ima pravo pružati i rezervirane univerzalne usluge. Javni operator Hrvatska pošta u 100%-tnom je državnom vlasništvu sa gotovo 1200 poštanskih ureda i oko 12 tisuća zaposlenih. Posjeduje oko 3 tisuće vlastitih motornih vozila, vlasnik oko 650 nekretnina ukupne površine 135 U Republici Hrvatskoj jedan poštanski ured posluje u prosjeku na površini od 47 kvadratnih metara za 3746 stanovnika. Javni operator ostvaruje više od 360 milijuna usluga, što čini oko 89% ukupnog tržišta. Kolika je kriza javnog operatora Hrvatska pošta teška najbolje oslikava podatak da je isti u protekle 4 godine ostvarivao godišnji gubitak od osnovne djelatnosti u iznosima 80 do 140 milijuna kuna a u 2008. godini i dodatnih 100 milijuna kuna. Ti gubici se fiktivno anuliraju prihodima od prodaje imovine i računovodstvenom akrobatikom sa stavkama rezerviranja troškova i rizika poduzeća. Kako su financijske informacije u poslovanju vrlo transparentne niti se javno objavljuju u skladu sa Zakonom o računovodstvu iste se trebaju uzeti sa velikom rezervom. Netransparentna i javna nabava o čemu govori podatak da je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave poništila preko 60% nabavi zbog pokretanja žalbenog postupka što hrvatsku poštu svrstava u sam vrh najčešćih kršitelja zakona. Sadašnje stanje u Hrvatskoj pošti kao posljedica višegodišnjih internih i eksternih utjecaja opterećeno je kumuliranim gubicima, tehnološkim zaostajanjem kao i drugim poteškoćama vezanih uz poslovanje poštanske djelatnosti. Jasno je da nije bilo ni volje ni hrabrosti da se odgovorne institucije prije svega Vlada Republike Hrvatske i resorno ministarstvo uhvate u koštac sa svim problemima koji su do toga doveli. U takvim uvjetima može se reći da je krajnje vrijeme za poduzimanje sustavnih mjera koje će omogućiti održivi razvoj javnog operatora Hrvatska pošta i njegovu opstojnost za sve zahtjevnijim europskom i svjetskom tržištu slikovito u filmu "Poštar zvoni dvaput", a u Hrvatskim poštama zvoni za uzbunu. Današnje teško stanje rezultat je dugogodišnjeg izbjegavanja da se odgovorne institucije kao i njegov menadžment suoče sa realnim stanjem i da poduzmu odgovarajuće mjere. Potrebno je cjelovito restrukturiranje javnog operatora koje se nikada nije provelo, dogodio se izostanak modernizacije tehnološkog procesa rada, neuvođenje novih usluga jer ako izuzmemo uslugu HP expresa koja je uvedena prije 6 godina sve ostalo je zanemarivo. Neusvajanje normi od strane Hrvatskog zavoda za norme koje bi opisivale kvalitetu obavljanja poštanskih usluga. Nepoštivanje odredbi Zakona o pošti od strane javnog operatera i od strane drugih sudionika na tržištu, poštanskih usluga kao posljedica nedovoljne administrativne sposobnosti nacionalnog poštanskog regulatora te neposjedovanje specifičnih regulatornih znanja i ovlasti za uvođenje, provođenje Zakona o pošti. U tom smislu moramo reći da vidimo poboljšanje kada je ova materija prešla sa Vijeća za poštanske usluge na Agenciju za poštu i elektroničke komunikacije. Treba spomenuti svakodnevni boravak, 25% radnika na bolovanju ili dopustu kao i progresivno povećavanje broja ozljeda na radu. Prisutni su unutarnji organizacijski problemi i također nemogućnost je održavanje prava javnog operatora na podmirivanje troškova i sredstava državnog proračuna i nemogućnost redefiniranja cjenovne politike zbog činjenice da isti već godinama nije u stanju izračunati trošak pružanja univerzalne poštanske usluge zbog nepostojanja odvojenog računovodstva i odvojenog odvojenog alociranja troškova. Samim time ne može se izračunati niti profitabilnost pružanja pojedine usluge. A sada nekoliko riječi o ostalim aspektima rada Agencije za poštu i elektroničke komunikacije. Iako se u izvješću spominju učinci liberalizacije na nepokretnim mrežama smatramo da tu nije dovoljno učinjeno. Posljedica je to nedovoljno dobre zakonske regulative ovog područja na što smo ukazivali prilikom donošenja Zakona o telekomunikacijama prošle godine kojim se išlo na ruku Hrvatskom Telekomu. To se posebno odnosi na pristup mreži Hrvatskog Telekoma na veleprodajnoj razini. Mislimo da je u izvješću propušteno utvrditi da je to posljedica loše zakonske regulative i da agencija mora predložiti donošenje zakona o korištenju DTK. Da opišem, u pokretnoj mreži gdje postoje tri operatera udio HT-a na tržištu je 49% a u nepokretnoj mreži gdje sudjeluje 15-ak operatera udio je 78%. Iz izvješća je vidljivo da je prošla godina bila ključna u uvođenju širokopojasnog Interneta, broj korisnika usluga preko širokopojasnog Interneta u prošloj godini porastao je za 35%. Vidimo da se politička utakmica počela voditi na Internetu, vidimo da je i zbog toga na neki način i naše djelovanje transparentnije. Klub SDP-a unatoč tome što vidimo mogućnost za daljnje …/Govornik se ne razumije./… podržati će Izvješće Agencije za poštu i elektroničke komunikacije …/Govornik se Hvala. U ime kluba HNS-a, gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite. **Hursa, Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije koje sadrži podatke o stanju razvoja tržišta elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, o stanju tržišta poštanskih i kurirskih usluga, pregled provedbe utvrđenih načela i ciljeva regulacija tržišta elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, pregled tržišta poštanskih i kurirskih usluga te podatke o ispunjavanju ciljeva i zadaća utvrđenih godišnjim programom rada Osvrnula bih se na neka područja iz izvješća. Tako je u pregledu razvoja tržišta elektroničkih komunikacija, tj. na području javne nepokretne mreže evidentan pad broja pretplatnika javne i govorne usluge što je posljedica zamjene nepokretnih komunikacija pokretnim te prelazak na širokopojasni pristup Internetu. Samim time je broj korisnika javnih pokretnih mreža značajno porastao tijekom 2008. Najvažniji razlozi porasta su snižavanje cijena korisnika, pojačano tržišno natjecanje posebno djelovanjem trećeg operatora i opća tendencija većeg korištenja usluga pokretnih mreža. U usporedbi broja korisnika pokretnih mreža sa zemljama Europske unije u listopadu 2008. Hrvatska je iznad prosjeka zemalja Europske unije što pokazuje da je tržište izrazito razvijeno i liberalizirano. Analiza dalje u izvješću pokazuje kontinuirano smanjenje cijena korištenja usluga u pokretnim mrežama. Jedina zamjerka je što su cijene korištenja usluga pokretne mreže u Hrvatskoj iznad europskog prosjeka. Što se tiče Interneta, ukupan broj korisnika Interneta u Hrvatskoj pokazuje tendenciju brzog rasta, bržeg nego što raste broj korisnika u No, kad je u pitanju širokopojasni pristup Internetu, Hrvatska nije na razini zemalja Također treba naglasiti neravnomjernu rasprostranjenost širokopojasnih priključaka po pojedinim županijama, čemu Vlada treba posvetiti pozornost i uložiti financijska sredstva radi postizanja ravnomjernosti među županijama u tom pogledu. Proces digitalizacije i promjene s analogne na digitalnu televiziju u Hrvatskoj je u tijeku. Do sada je osigurana pokrivenost signalom digitalne televizije za oko 85% stanovništva. Pokriveni su svi veliki gradovi poput Zagreba, Splita, Rijeke, Osijeka, Zadra, Pule i Dubrovnika. Logičan nastavak bio bi rad na osiguranju pokrivenosti digitalnim signalom za ostala područja u Republici Hrvatskoj kao što su manji gradovi, obala, otoci, brdska i planinska područja. Na području poštanskih usluga i dalje je prisutan monopol jedinog davatelja univerzalnih poštanskih usluga, "Hrvatskih pošta", koji sudjeluje u ukupnom prihodu sa 64% i bilježi pad prihoda od 8% u odnosu na prethodnu godinu. Ostali davatelji poštanskih i kurirskih usluga sudjeluju u ukupnom prihodu sa 35% i bilježe rast prihoda za 17%. HP koji u rashodima sudjeluje sa 70% povećao je svoje rashode za približno 6%, a ostali davatelji koji u rashodima sudjeluju sa 30% za približno 12%. Posljedica ovakvih kretanja je da su ostali davatelji usluga u 2008. povećali svoju dobit u odnosu na 2007., dok je istovremeno HP ostvario gubitak, što se posebno očitovalo zbog politike prestrukturiranja te davanja otkaza i otpremnina. Rad HAKOM-a u 2008. godini u prvom redu bio je usmjeren na promicanje djelotvornog tržišnog natjecanja, kao i na poticanje pristupa tržištu novim operatorima. Pri tome HAKOM je osobito vodio računa o osiguranju dobre kakvoće usluga uz prihvatljivu cijenu te o visokoj razini zaštite korisnika. HAKOM je krajem 2007. godine objavio popis mjerodavnih tržišta i operatora koji imaju znatniju tržišnu snagu te tijekom 2008. godine započeo s provedbom postupka analize tržišta kako bi utvrdio djelotvornost tržišnog natjecanja te ovisno o rezultatima analize, odredio nove regulatorne obveze operatorima sa znatnijom tržišnom snagom, a to su T-mobile i VIPnet. Tržište pokretnih komunikacija u Republici Hrvatskoj u 2008. obilježio je porast gustoće korisnika broja prenesenih brojeva, povećanje pokrivenosti GSM i UMT signalom, proširena ponuda usluga koje se nude krajnjim korisnicima, znatno niže cijene, daljnji razvoj personaliziranih tarifnih paketa te daljnje jačanje tržišnog udjela trećeg operatora mreže pokretnih komunikacija. Vijeće HAKOM-a je u srpnju 2008. godine izdalo suglasnost na nove, standardne ponude pristupa mreži i međusobnog povezivanja operatora pokretnih mreža sa znatnijom tržišnom snagom, a u prosincu 2008. godine započelo je s novim procesom izmjena standardnih ponuda T-mobilea i VIPneta u pogledu cijena završavanja poziva. Cijena završavanja poziva smanjena je za 14,5%. U 2008. godini HAKOM je nastavio intenzivan rad na planiranju i osiguravanju uvjeta za uključenje u rad buduće mreže digitalne televizije. Nešto bih rekla o tržištu poštanskih usluga. Tijekom 2008. godine javni operator HP je zatvorio 14 te je podnio zahtjev za davanjem suglasnosti na zatvaranjem još 4 poštanska ureda. HAKOM nije dao suglasnost na zatvaranje tih ureda, nego je pozvao javnog operatora na preispitivanje odluka o zatvaranju. Tijekom 2008. godine javni operator je izvijestio HAKOM o namjeri privremenog zatvaranja 8 poštanskih ureda. Na temelju rečenog iskazuju se dva međusobno povezana procesa u poslovanju HP-a na koje je potrebno obratiti pažnju, a to su gubici u poslovanju te politika, prestrukturiranja i zatvaranja poštanskih ureda. Potreban je uvid u razloge gubitka poslovanja jedinog davatelja univerzalnih poštanskih usluga te rad na njihovom rješavanju. Također je potrebno postaviti pitanje opravdanosti zatvaranja pojedinih poštanskih ureda i davanja novih otkaza. U prošloj godini zabilježeno je povećanje broja prigovora korisnika čiji su uzroci u lošijem odnosu operatora prema korisnicima, boljoj informiranosti korisnika te u porastu povjerenja prema HAKOM-u što je svakako pohvalno i poticajno za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj. Prigovori se odnose: na prigovore na račun javnih komunikacijskih usluga i b) na kvalitetu javnih komunikacijskih usluga. Uočeno je da se više od 70% prigovora odnosi na ispostavljene račune te da taj tip prigovora raste za 60% u odnosu na prethodnu godinu. Bitno je napomenuti da od ukupnih prigovora na račun, čak 60% čine prigovori na račune operatora usluga s dodanom vrijednosti. Pojedinačnom analizom zaprimljenih prigovora korisnika utvrđeno je da se ti prigovori u najvećem postotku odnose na nagradne igre i na usluge koje realiziraju komercijalne TV kuće u raznim interaktivnim kviz emisijama. Kako bi osigurao učinkovitost, HAKOM je redefinirao politiku zaštite korisnika pravilnikom u kojem je posebno regulirano pružanje usluga s dodanom vrijednosti. Izrazito pozitivan i hvale vrijedan pomak u bržem rješavanju prigovora je odredba zakona prema kojoj HAKOM ima nadležnost rješavanja sporova između pretplatnika i operatora javnih komunikacijskih usluga i pravo donošenja obvezujuće odluke, što prije nije bio slučaj, čime se sada osigurava visoka razina zaštite korisnika. Koristeći okvir i prostor koji je omogućen zakonom, HAKOM je pristupio redefiniciji politike pristupa i procesa zaštite korisnika. Posebna pažnja posvećena je pravilima postupanja operatora, usluga s dodanom dakle vrijednosti kojom se jednako štite korisnici i profesionalni davatelji usluga s dodanom vrijednosti. Pravila postupanja uvode obvezu operatora usluga s dodanom vrijednosti da na početku svakog poziva, a prije početka pružanja usluge najave cijenu poziva i početak naplate te da te da omoguće prekid poziva nakon najave cijene u roku od najmanje dvije sekunde bez naplate poziva kako bi korisnik mogao pravovremeno odustati od uporabe usluge. Veliku važnost HAKOM posvećuje zaštiti djece od usluga neprimjerenog sadržaja za djecu. U tu svrhu HAKOM je propisao sljedeće. Pod a, operatorima javnih komunikacijskih usluga je određena obveza osiguravanja mogućnosti stavljanja zabrane pristupa prema uslugama čiji sadržaj nije primjeren djeci, ukoliko za to postoje tehničke mogućnosti. Pod b, operatori javnih komunikacijskih usluga dužni su korisniku prihodom sklapanja ugovora ponuditi i omogućiti uslugu zabrane pristupa sadržaju neprimjerenom djeci i pod c, operatori javnih telekomunikacijskih telekomunikacijskih usluga su obvezni voditi evidenciju o pristupnim brojevima i adresama koje svojim sadržajem nisu namijenjene djeci te ih ažurirati i međusobno razmjenjivati. I na kraju, HAKOM je u svom strateškom i operativnom planu usmjeren na ostvarivanje dva programa. koji je orijentiran prema van i fokusiran na razvoj tržišta, tržišnog natjecanja i regulatornih okvira i drugi program koji je orijentiran prema unutra i fokusiran na podizanje kapaciteta i vlastite sposobnosti regulacije tržišta. Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke će prihvatiti Izvješće HAKOM-a o radu za 2008. godinu. Zahvaljujem. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, državni tajniče, direktore ili kako se to već zove Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, uvažena gospodo zastupnici. Evo, čitajući ovo izvješće, čovjek je nešto mogao i naučiti. Npr. jednu formulaciju sam upamtio, zapisao je, izvadio je, na nekoliko mjesta je bila zabilježena. Manja cijena, veći prihod. Zvuči poznato, kao ono sve po 10 ili 12 kuna. Ali ja bih rekao da suština ove priče kojom se danas bavi i Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije je naša naivnost. Dvije kardinalne pogreške koje je Vlada ili koje su vlade, hajde u pluralu sve vlade do sada učinile, bila je prodaja T-HT-a i prodaja banaka. Pogledajte godišnje prihode T-HT-a kojim se jasno bavi ova agencija. Oni su prošle godine ostvarili dobit od 2,3 milijarde kuna. To je cca 50% dobiti svih hrvatskih banaka zajedno. Sve hrvatske banke zajedno, koje s pravom prozivamo 2008. ostvarili su dobit od 4 milijarde milijarde 690 milijuna kuna. To je bilo 15,2% više nego 2007., a samo T-HT ostvaruje dobit 50% u odnosu na te hrvatske banke. Banke kao što rekoh s pravom prozivamo. Zašto? Jer dok bankama majkama u Italiji, Njemačkoj, što ja znam, Austriji opada dobit, ovdje u Hrvatskoj vidimo da tim njihovim bankama ili našim bankama dobit raste u prosjeku za 15,2%. Pa je tako neto dobit Zagrebačkoj banci rasla 25,7%, Privrednoj banci Zagreb 18,06%, Reiffeisen banci 23,3%, Erste plus 31,6%, OTP-u plus 41% itd., a gledajte sada Unicredito, vlasnica Zagrebačke banke ostvarila je prošle godine minus 38% dobit, Inteza minus 65%, vlasnica Privredne banke, Erste banke dobit je imala od 860 milijuna eura, minus 26,8%, dok je recimo Hypo zabilježio gubitak od 500 milijuna eura, a Bayerische landes banka gubitak čak od 5 milijardi eura. E sad vidimo istu stvar i kod našeg ili njihovog, svejedno, T-HT-a. Deutsche telecom ostvaruje iz godine u godinu manju dobit, ali u Hrvatskoj po logici, ovoj logici koju vi navodite, manja cijena-veći prihod, njihova dobit je iz godine u godinu sve veća. Ponavljam još jedanput, T-HT ostvaruje dobit u visini od 50% dobiti svih hrvatskih banaka. Jutros sam si vadio sa interneta, telecom, što je to gigant, T-Hrvatski telekom u prva 3 mjeseca ove godine zabilježio je ukupan rast prihoda od 1,7% u odnosu na isti period lani. Konkretno, T-HT je uprihodovao 2,06 milijardi kuna. Znači na godišnjoj razini će negdje oko 9 milijardi kuna. Neto dobit povećana je za 6,4% u prva tri mjeseca u odnosu na isto razdoblje prošle godine, odnosno T-HT je u svoju blagajnu pospremio 583 milijuna kuna. Nije loše, kaže ovaj komentar, za jedno od najgorih kriznih razdoblja u Republici Hrvatskoj. I doista nije loše jer će na koncu godine njihova dobit biti zasigurno 2,5 milijarde kuna. A kako to sada izgleda u praksi pročitat ću jedan članak. Ta njihova manja cijena, veći promet. Od usluga 981 poskupjet će 100%, usluga općih informacija ili 981 poskupjet će kod T-com-a od 15. srpnja 100%. U svom letku korisnicima T-com ih je obavijestio da mijenja obračunsku jedinicu s jedne minute na 30 sekundi. Dok cijena poziva ostaje ista, jasno, 2,5 kuna bez PDV-a ili u konačnici 3,05 kuna s PDV-om što je naljutilo neke čitatelje itd. I onda još kaže na kraju u ovoj službi T-com-a kažu, pa kao i u većini zemalja odgovaraju iz HT-a dodaju da se cijena nije mijenjala godinama, dok su različiti troškovi tijekom posljednjih 10-ak godina znatno narasli i bla, bla, bla. Jasno neće kazati da su otpustili između 2 i 3 tisuće radnika i da sada ne nabrajam dalje. Tekst iz "Večernjeg lista" čitam. E sada, jasno je mi ćemo se kao nacija, kao građani ove zemlje svega odreći. Razumljivo je da se nećemo odreći mobitela, nećemo se odreći cigareta, kave. Ne trebamo, ne vidim razloga zbog čega bi se netko trebao odricati, ali izgleda da se svega drugoga u ovoj zemlji prosječan građanin iz dana u dan mora odreći. Konačno i to treba priznati prema ovim podacima o mnogo čemu kada je riječ o pokretnoj mreži, Hrvatska je daleko iznad europskog prosjeka. To su ti mobiteli itd. dapače, europski trend govori što je zemlja siromašnija, to je pokretna mreža razvijenija. A tu nas kada je riječ o pokretnoj mreži šišaju samo Česi, Estonci, Bugari, Portugal, Litva, dobro Luxemburg oni su najbogatija europska država. Je da imaju problema sa svojim bankama. I jasno Italija za koju teško baš da se uvijek može reći da je europska država. Svi ostali u Europi su daleko iza nas. Širokopojasni Internet 683 tisuće 230 priključaka bilo je 2008. u Hrvatskoj za razliku od THT-a. vidimo ono o čemu su govorili svi moji prethodnici, Hrvatskim poštama se ne piše dobro, pa tako se između ostalog na strani 21. kaže, samo malo, da prema dostavljenim podacima iz nerevidiranih financijskih izvješća, odnosno procijenjenim podacima za davatelje kojima osim obavljanja poštanskih i kurirskih

Hrvatskoj pošti smanjen prihod približno kaže se za 17%. Znači pošti jednoj državnoj tvrtki pada prihod ili je na istoj razini kao i 2007. ali je zato našoj konkurenciji, konkurenciji naših pošti prihod porastao za 17%. Ništa neobično kada znamo kako se recimo nakon izbora dijele čelna mjesta u nekim hrvatskim tvrtkama. Jasno da sve to ide po političkom ključu. Nakon tog nitko za ništa nije odgovoran, sve funkcionira po načelu "drž vodu dok majstori ne odu", plaća ide, gubitak mora na koncu ne podmiriti država, nego 4,5 4,5 milijuna poreznih obveznika, od onog najmanjeg djeteta kojemu treba kupiti kašicu do onoga kojega ćemo sutra pokopati, bolovanja čujem su 25%, ali tako jasno više dalje ne ide. Ono što me više od pošta zanima u ovom trenutku, to je sudbina Hrvatske poštanske banke. Ili ćemo nešto učiniti ili te banke više neće biti. Točnije dogodit će se i to da ćemo jedinu preostalu nacionalnu banku, ako je u međuvremenu ne dokapitaliziramo prodati i onda više udio stranaca na domaćem bankarskom tržištu neće biti 90, nego će biti valjda 99 ili 100%. Prodali smo sve, prodat ćemo sada i brodogradnju. O.k. ja čak i razumijem da se ide u privatizaciju jednoga "3. maja", Kraljevice, Trogira, Brodosplita, ali zašto prodati jedno brodogradilište koje državu ne košta ni kune, mislim ovdje na "Uljanik". I hoću da se zna da sam protiv te privatizacije. Jasno su se s Vladom dogovorili i "Uljanikovi" sindikati i menadžment i zaposlenici i lokalna samouprava, ja ću šutjeti, ali bio bih sretniji da Hrvatska u svom portfelju barem jedno brodogradilište. No to nije tema. Tema je po ovom izvješću televizija, tema su i radijske mreže, teme su i rashodi u HAKOM-u to je za ovoj vašoj hrvatskoj agenciji ili našoj Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije. Vi u toj agenciji imate 143 zaposlena. Što oni rade? Bilo bi dobro da se čuje O.k. Za plaće izdvajate 28,2 milijuna kuna. E sada ako ovih 28,2 milijuna kuna podijelimo sa 143 radnika. To je 197,202 kune godišnje bruto. Ako to podijelimo sa 12 znači bruto jedna plaća u ovoj agenciji iznosi 16 tisuća 433 kune. Znači neto plaća je preko 10 tisuća kuna. Nije loše. milijuna kuna su materijalni rashodi, 48,5 milijuna kuna su financijski rashodi, 131 tisuća 585 kuna su neke donacije. Kome? Ne znam. Ali sada ono što je isto tako meni zanimljivo. To je podatak na strani 61. gdje se onda ovdje govori naknade troškova članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično 783 tisuće kuna, rashodi za neke neke usluge 14, nešto milijuna kuna, usluge telefona pošte prijevoza kod vas su 2,1 milijuna kuna, zakupnine, najamnine 5,8 milijuna kuna, intelektualne i osobne usluge 3,1 milijun kuna 3,1 milijun kuna itd. Također i u tim rashodima vaše agencije treba govoriti. Jednom riječju ja osobno smatram da Hrvatska ima previše takvih agencija. Ja ne kažem da nam ova agencija nije potrebna, ali mislim da bi bilo dobro kada bi se nekoliko agencija pripojilo jednoj jednoj agenciji. Imamo previše pravobranitelja, imamo previše službenika, imamo previše ministara, imamo previše državnih tajnika, imamo previše općina, imamo previše županija, pa i zastupnika bi bilo dovoljno da ih je 120 kao što ih je bilo 2000. do 2003. a ne 153 itd. Ono što je također intrigantno zašto se broj zaposlenika u vašoj agenciji 2008. povećao za 19%? Za 19%. Ili 23 nova zaposlena. Ili 23 nova zaposlena. Netko će reći da to nije puno ali to je novih 19 novih zaposlenika. Na strani 78 citiram "Prihodi državnog proračuna sastoje se od prihoda od naknada za uporabu radijskih frekvencija 95%. Ono što je interesantno te naknade su 2008. planirane bile s iznosom od 232 milijuna kuna, ostvarene 292 292 milijuna kuna plus 26% ili plus 60 milijuna kuna. Nekome ste taj novac gospodo morali uzeti i mislim da nitko ne vodi računa kako je u ovoj zemlji teško zaraditi a kamoli uštedjeti u ovom trenutku 10, 20 ili 30 tisuća kuna a kamoli plaćati gospodarstvu takve cifre i tome slično. Sve u svemu kao što su i drugi klubovi podržali jasno ovo izvješće podržat će ga i IDS ali naglašavam da je T-HT davno privatizira, da vrhnje ubiru Nijemci a da se s druge strane Hrvatske pošte nalaze i to godinama u jednoj ozbiljnoj krizi a od sada, a i oni su predmet ovog izvješća, i Hrvatska radio-televizija ako je gubitak u 2009. planiran iznosom od 140 milijuna kuna. No, dok oni podržavaju Vladu jasno ne trebaju se brinuti, biti će zaštićeni kao lički medvjedi ili divlje svinje na buzeštini. Sve u svemu, ovo izvješće je korisno izvješće, sigurno je ova agencija jedna od privilegiranih agencija, potrebna je ok ali mislim da se ovdje i ogroman novac vrti i logično bi bilo da se o trošenju tog novca povede računa ovako otvoreno i za saborskom govornicom.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 ispravak netočnog navoda. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Samo radi rasprave, dobit od T-coma u prošloj godini nije bila 2,3 milijardi nego 2,9 milijardi, ono što ide još više u prilog vašoj raspravi da je to ogroman novac i da to iznosi čak puno više nekad kad pričamo o dobiti banaka itd. Znači, 2,9 milijardi kuna.

predsjedniče agencije. Nekoliko rečenica oko ovog izvješća. Na početku da kažem da ću ga podržati, smatram ga vrlo kvalitetno napravljenim koje daje vrlo realnu sliku šta se dešava u ovom dijelu gospodarstva, u ovom sektoru i koji nas može navesti na neke zaključke. Prvi zaključak koji se meni nameće je činjenica da se ide u jednom dijelu tog tržišta u daljnju liberalizaciju i razvoj tržišta. Nažalost, mišljenja sam da se u dijelu nepokretnih mreža ne ide u tom smjeru jer kao što možemo uspoređivati izvješća od ove i protekle godine tu takvog napretka nema. S druge strane, vidi se da agencija svake godine radi bolje, da se razvija, zapošljava nove ljude, stručne ljude i da odrađuje jedan dobar posao, rekao bih dobar i sistematičan rad koji treba ovdje pohvaliti. Ovo tržište je vrlo bitno za hrvatske građane, radi se otprilike o tržištu reda veličina 15 milijardi kuna u dijelu komunikacija i otprilike 2,5 milijarde kuna u poštanskim uslugama, znači otprilike 17 i nešto milijardi kuna koji hrvatski građani, tvrtke i gospodarstvo troše svake godine i normalno da zaslužuje veliku pozornost i na neki način našu pažnju da vidimo šta se u ovom dijelu dešava. Moramo isto tako istaknuti da svaka hrvatska obitelj prosječno potroši 500, 600 kuna za ove usluge. Radi se otprilike o 10% prosječne neto plaće i taj iznos definitivno nije mali i mi i agencija moramo sve više raditi kako bi na kraju krajeva naši krajnji korisnici odnosno potrošači ovih usluga imali kvalitetniju, dostupniju i jeftiniju uslugu. I zbog toga nisam zadovoljan kako se razvija priča u dijelu nepokretnih mreža i nepokretne telefonije i moram reći da je Zakon o elektroničkim komunikacijama doživio potpuni fijasko u tom dijelu liberalizacije tržišta od prošle godine. Volio bih da me netko ispravi ali moje praćenje ovog segmenta i usporedba na kraju krajeva podataka od prošle godine i ove godine jer taj zakon smo usvojili prije otprilike godinu i nešto dana, pokazuje da se u ovom dijelu tržište ne liberalizira i ne razvija. Na kraju krajeva, podaci to iz ovog izvješća govore. Kada vidimo da dominantni operater na tom tržištu ima 77% udjela na tržištu, da ostali operateri po broju korisnika imaju 22% na tom tržištu reći ćemo možda ok tek se počelo liberalizirati, ti operatori će tijekom vremena možda uzeti kojeg korisnika više ali odmah druga tablica do nje govori apsolutno zabrinjavajući podatak. Čak 83% prihoda ostvaruju dominantni operatori što govori da nas je Zakon o elektroničkim komunikacijama doveo do te mjere u apsurdnu situaciju da se nekada alternativnim operaterima više isplati prodavati uslugu za dominantnog operatera. Znači, oni prodaju uslugu kao veleprodaja T-comu i dio prihoda ostvaruje T-com a ne oni tako da se tu ne vidi realna situacija. Mi moramo napraviti situaciju na tržištu pogodniju pogodniju za daljnju liberalizaciju a samim time i za jeftinije usluge hrvatskih građana jer zbog toga agencija, zbog toga i zakoni postoje jer kada bi se dvije, tri tvrtke na tržištu dogovarale vrlo vjerojatno bi se one uspjele dogovoriti da te usluge budu skuplje nego što treba a hrvatski građani bi te usluge plaćali onda više nego što trebaju. Agencija i zakonodavac moraju osigurati jeftinije usluge hrvatskim građanima nego što su ovom trenutku. Radi se o tome da mi smo u Klubu zastupnika SDP-a predlagali a predlažemo i ovom prilikom i govorit ćemo o tome da se ovo rješenje koje je gospodin Gačina u svojem uvodnom izlaganju rekao infrastrukturni operator koji je definiran u Zakonu o elektroničkim komunikacijama nije dobro. U najvećem dijelu situacija to je tvrtka koja je dominantna na tržištu. nego apsolutno skoro u svakom slučaju je to tvrtka koja je dominantna na tržištu. To nije dobro. Tu treba napraviti tvrtku koja će biti nevezana sa operaterima na tržištu, koja će biti neovisna, rekao bih ja al pari odašiljači i veze kada govorimo o televiziji. Tvrtka koja će davati i dati dostupnost vodova …/Govornik se ne na to koji je bliži i koji je interesno povezivaniji. Tako da tu postoji veliki prostor da se napravi korak naprijed i nismo zadovoljni sa načinom na koji Vlada pomaže dominantnom operateru da ostane monopolist na tržištu. A da je tome tako i da postoji prosto u dobiti da se smanje, cijene u fiksnoj telefoniji, postoji prostor u dobiti, apsolutno nešto je o tome govorio kolega Kajin, skoro 3 milijarde kuna u prošloj godini, to je apsolutno veliki novac. Kada gledate, netko bi rekao možda zbilja taj naš operater, odnosno tvrtka koja je velika, koja se razvila, možda ima zbilja dobar menađment možda oni ostvaruju prihode koji su i rashode sukladno svojim sposobnostima koje ostvaruju tako veliku razliku u dobiti. Ali kako je onda moguće objasniti da njihov vlasnik Deutche Telekom u Njemačkoj, u prošloj godini ima 11 milijardi eura prihoda a 850 milijuna eura dobiti prije oporezivanja. Znači otprilike nešto manje od 8% dok sa druge strane u Hrvatskoj ista tvrtka, isti standardi, iste procedure, isti način poslovanja imaju otprilike 8,8 8,8 milijardi kuna prihoda, odnosno 3 milijarde kuna dobiti. Znači preko 30% je udio dobiti apsolutno u iznosu prihoda. Povrat na kapital iznosi otprilike 23, 24%. Pa koji to posao koji to posao može u ovom trenutku u Hrvatskoj osim banaka naravno i telekomunikacija izdržati, odnosno koji to posao može toliki novac vratiti. Niti jedan. Znači postoji prostor. Ako u Njemačkoj ta dobit je na razini 8% zašto je u Hrvatskoj preko 33%. Zbog toga ili odgovor je vrlo jednostavan, zbog toga šta zakonodavac donošenjem vlada, donošenjem takvih zakona pogoduje T-comu da bude u povoljnijoj poziciji nego što su drugi operateri na tržištu i to moramo mijenjati. vrijeme polako ističe. Htio bih reći da podržavam i ovaj dio što se tiče objašnjenja i situacije na tržištu poštanskih usluga i vidi se zbilja jedna kaotična situacija u Hrvatskim poštama gdje pošte koje ostvaruju prihod od milijardu i pol kuna ostvaruju negativan rezultat, odnosno gubitak od 241 241 milijun kuna s druge strane svi ostali operateri koji imaju udio u prihod otprilike 35% odnosno 860 milijuna kuna ostvaruju dobit od 100 milijuna kuna. Pa onda se vidi da je to zbilja jedan mastodont koji se nije prilagodio koji nas nažalost podsjeća i na još jedan veliki mastodont iz tog sektora isto iz ovog područja prometa i veza. Radi se o HŽ-u koji isključivo služi za uhljebljivanje stranačkih prijatelja a nikako nije tvrtka koja se može na tržištu nositi sa problemima i nositi sa izazovima koje tržište pred nju predstavlja. Zato, evo na kraju podržavam ovo izvješće i smatram da agenciji treba dati podršku jer evidentno u cijelom dijelu i komunikacija i pošte postoji čitav niz situacija i čitav niz ovih mjera koje još možemo napraviti kako bi naši građani imali kvalitetnije, dostupnije i jeftinije usluge. Hvala lijepo. Hvala. Jedan ispravak, gospodin zastupnik Frano Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa netočno se provlači cijelo vrijeme teza da je Vlada Republike Hrvatske pogodovala najvećem operateru da bi on ostao monopolist. To je potpuno netočno, to tržište je, i vama je jasno, potpuno otvoreno i činjenica da u njemu ima velik broj onih koji sudjeluju u tome dovoljno govori za se. A iz čega vuče činjenicu najveća firma da je ostala doista tako jako zastupljena, to je drugo pitanje. I ono sasvim sigurno proizlazi iz činjenice da je nekada bila monopolist danas to sasvim sigurno više nije. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovane gospođe i gospodo saborski zastupnici. Dozvolite tek nekoliko dodatnih pojašnjenja vezanih uz dosadašnji tijek rasprave o ovom izvješću. U nekoliko je navrata bilo adresirano da postoji nedovoljno dobra zakonska regulativa koja eto je uzrokom nekih devijacija pa, bilo je spomenuto također i procjena da postoj monopolist na tržištu. Ja ću na tu temu, dužan sam iznijeti činjenicu da je Zakon o elektroničkim komunikacijama prihvaćen prošle godine nešto manje, prije nešto manje od godinu dana, kako u tijeku svoje izrade tako i nakon prihvaćanja doživio najbolje moguće ocjene od strane Europske komisije. Da je mediji i, Elektroničke komunikacije i mediji, ispričavam se, zatvoreno 18. prosinca, potkraj prosinca prošle godine, kao nažalost posljednje do sada privremeno zatvoreno poglavlje u pregovorima sa Europskom unijom što na najbolji način dokazuje upravo netom izneseno a to je da je zakonska regulativa u Republici Hrvatskoj ne samo primjerena već mogu reći i uzorna i potpuno usklađena sa europskim kao takva često i na raznim regionalnim forumima bila predstavljena kao primjer dobro uređenog zakonskog i dobro transponirane europske legislative u nacionalno zakonodavstvo. ovo izvješće govori o tome da je i primjena tih dobrih zakonskih rješenja kojima smo dobivali i dobivamo komplimente i koji jest usklađena da je i ta primjena, brojke to govore na jednom izvrsnom putu da postignemo konačno i na nekom području, ovdje na području elektroničkih komunikacija, one europske standarde s kojima se toliko volimo uspoređivati. O konkretnim brojkama ne bih jer je stotinjak stranica vrlo egzaktnih podataka dovoljnih da tu tezu posvjedoče o svakom slučaju. Međutim, moram također nekoliko riječi reći vezano na pa eto i tezu da postoji određeni monopolist što nikako nije točno naravno, a još je manje točno da Vlada pomaže tom monopolistu. Vlada predlaže zakone, Sabor ih usvaja, a regulator kroz svoje mehanizme koje ima, a ima vrlo jake mehanizme, te odluke odnosno mehanizme primjenjuje svojim pojedinačnim regulatornim odlukama, davanjem na suglasnosti, na prijedloge operatora i ostalim mehanizmima koje postoji, tako da sigurno ta teza nikako ne može stajati. Najbolji je naravno način da se postigne daljnji napredak na području usluga u nepokretnim mrežama taj da se pojača konkurencija. Sigurno da kada imate određeno stanje i 100% korisnika kod jednog operatora, kad imate monopol, da nigdje nije bilo lako, nije lako to ni u Hrvatskoj postići, efikasnu tržnu konkurenciju. Međutim, opet potrebno je posegnut za nekim podacima iz ovog izvješća i možda malo pozornije izanalizirati ono što je bilo rečeno pa ćemo doći do zaključka da su npr. cijene na veleprodajnoj razini u Republici Hrvatskoj, a što je bitan, jedan od najbitnijih ulaznih troškova, odnosno najbitnijih cijena za efikasnost, ajmo tako reći, uvjetno alternativnih operatora odnosno novih operatora, da su te cijene u Republici Hrvatskoj najniže u usporedbi sa svim zemljama Stranica 14 izvješća, Hrvatska 7,21 euro, ostale zemlje bitno, bitno više. Dakle, stvorio se preduvjet da alternativni operatori jačaju, da i nadalje povećavaju broj prenošenih brojeva u vlastite mreže, da i nadalje zaoštravaju konkurenciju koja će, ako je grijeh imati veliku dobit, onda i ovdje promijeniti stanje, smanjiti dobit nekoj tvrtci odnosno na račun korisnika popraviti konkurentnost na tržištu. Također, tzv. RIO ili standardna ponuda za usluge međusobnog povezivanja prije nekoliko mjeseci smanjena je cijena intervencijom regulatora za 14,29& odnosno 14 i pol posto što je također velik doprinos u jačanju poslovanja i u poboljšanju uvjeta poslovanja za sve osim bivšeg monopolista, dakle za sve ostale operatore u Republici Hrvatskoj. Što se tiče administrativnih kapaciteta i s tim povezane rasprave o visokim plaćama u agenciji odlučno mogu stati u obranu ispravne politike jedine moguće politike, a to je da plaće u regulatoru moraju biti u prosjeku plaće u industriji. To je pravilo ne samo ovdje kod ove agencije, to je pravilo svugdje jer u suprotnom vi gubite bitku sa moćnim platišama, platišama, uvjetno rečeno, i onima koji mogu svoje zaposlenike platiti više, jer naravno da onda oni privlače najbolje kadrove, naravno da onda su oni u poziciji i vaše najbolje kadrove privući u vlastite redove. I zbog toga plaće u regulatoru, u ovakvom regulatoru koji regulira tržište od preko 15 milijardi kuna elektroničkih komunikacija i oko 2 milijarde kuna poštanskog tržišta moraju biti na dovoljno visokoj razini, na dovoljno konkurentnoj razini na tržištu rada da bi privukle ili zadržale one sposobne kadrove koji će pojedinačne odluke znati izanalizirati, koje će biti u mogućnosti izanalizirati tržište, koje će biti u mogućnosti pripremiti kvalitetne odluke za vijeće regulatora koje će te odluke onda i formalno donijeti. U tom smislu naravno je i dobro da je agencija povećala broj zaposlenih u prošloj godini. Ona je svoje kapacitete administrativne, kako po kako po broju zaposlenika, tako i po njihovoj sposobnosti, tako i dakle po edukaciji i po svemu digla na jednu zavidnu razinu i vjerujte da se posebno na regionalnim konferencijama Hrvatska agencija za elektroničke komunikacije i za poštu i stanje na elektroničkim komunikacijama predstavlja kao uzorom za sve zemlje u regiji, a bez ikakve pretencioznosti mogu reći da je ono bolje nego i u nekim zemljama Zahvaljujem na pažnji. Nadam se da sam uspio pojasniti i doprinijeti kvaliteti rasprave o ovom izvješću. gospodine potpredsjedniče. Imam i ja dva ispravka. Dakle, prvi se odnosi na situaciju kod donošenja zakona i pohvale koje je dobio. Dakle, kod donošenja zakona svi alternativni operateri u nepokretnoj mreži bili su protiv ovakvih odredbi, a HT se nije izjašnjavao, pogodite zašto. Drugo, što se tiče djelovanja agencije, uopće nije problem u agenciji jer ona može samo ono što joj zakon dopusti. Između redova u ovom izvješću vide se ustvari stalna natezanja agencije i Hrvatskog telekoma oko ovih svih cijena koje ste govorili, koje su na kraju smanjene za 14%. Da je zakon agenciji dao bolje pregovaračke pozicije možda bi ta smanjenja cijena bila i nešto više. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Gospodin zastupnik Gordan Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa. Ispravio bih netočan navod da ne postoji monopolist na tržištu. Jedan od kriterija je sigurno i udio na tržištu. Ako monopolistički položaj nije kad netko ima udio od 77% u nepokretnoj mreži, onda ne znam koji kriterij bi još morali iskoristiti da bi to bio monopolist. S druge strane, kada govorimo o zakonu ja sam apsolutno siguran da bi taj udio bio puno manji da niste donijeli Zakon o elektroničkim komunikacijama kakav ste donijeli koji onemogućava malim operaterima bolju poziciju na tržištu. Svi su vam to rekli, podnijeli su čak u ustavnu tužbu da se taj zakon stavi van snage i to šta je taj zakon dobio i pohvalu od Europske komisije ne znači da Europa ima primjer kao što ima Hrvatska, da su svi građani Republike Hrvatske gradili tu mrežu, a na kraju njome upravlja jedna tvrtka koja više nije u hrvatskom vlasništvu. gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. U ovom izvješću jedna konstatacija ponavlja se, sad ako se ne varam, treću godinu, a odnosi se na fiksnu odnosno nepokretnu telefoniju. Gospodin Gaćina konstatira u svom izvješću da je razvoj fiksne telefonije u Hrvatskoj u stagnaciji i kao opravdanje ili nešto što bi nas trebalo primiriti je konstatacija da je tako nažalost i i u Europskoj uniji. To je vjerojatno točno. Međutim, bilo bi dobro da je tada izvršena usporedba Hrvatske i zemalja članica Europske unije, recimo u pokrivenosti signalom mobilne telefonije. Ili još bolje, pokrivenosti Hrvatske i Europe širokopojasnim internetom. Hrvatska karta pokrivenosti širokopojasnim internetom više je siva nego crvena jer na kartama koje ste napravili jarko crvena boja je tamo gdje je i broj korisnika i broj mogućnosti daleko veći. normalno da kada je većina teritorija jedne države pokriveno signalom mobilnom i dostupnost širokopojasnom internetu da je onda posljedica stagnacije razvoja fiksne telefonije, nije ista kao što je u Hrvatskoj, ali to je stvar prošlosti i znamo zašto je do toga došlo jer oni koji su dobili fiksnu telefoniju koji su izgradili građani ove ove države, usput u Europi siguran sam nitko nije morao platiti 2000 njemačkih maraka da bi dobio telefon, kao što su to ljudi u Hrvatskoj plaćali svojedobno. Ali mi smo to dali ili prodali Nijemcima. Postoji dilema da li Vlada nekom pogoduje ili da li neki operater ima pogodnost. Ja ću vjerovati da nema monopola i da država, odnosno Vlada nikom ne pogoduje. Ako mi netko pokaže javni natječaj u kojem je država raspisala i prikupila ponude za fiksnu mobilnu telefoniju koju koriste sve države službe, ministarstva pa i ova agencija, i čije internet usluge državne službe koriste. Dakle, gdje i kad je bio objavljen taj natječaj i da li je država Hrvatska sva tijela državne vlasti putem javnog natječaja došla do korisnika fiksne, mobilne telefonije i internet usluga ili to sve ima jedan te isti operater. I sad ono najbitnije. Strana 86., zaštita korisnika. Da bi me razumjeli u čemu vam želim govoriti, citirati ću dvije ili tri rečenice iz izvješća. Uočljivo je da se više od 70% prigovora odnosi na ispostavljene račune te da je taj tip prigovora raste za 65% u odnosu na prethodnu godinu te traži posebnu analizu. Od ukupnih prigovora na račun, čak 60% čine prigovori na račun operatera usluga s dodanom vrijednosti. Broj prigovora korisnika na račune ovih usluga je u prošloj godini porastao za 226%. Dok je taj porast u odnosu na 2006. čak 7660%, ponavljam 7660%. Ovaj porast ukazuje na sve agresivniji i sve manje profesionalan tržišni nastup operatera usluga s dodatnom vrijednosti. Ja želim vjerovati do 2006. niste imali jedan prigovor pa da je sad 7660 novih prigovora je uzrokovalo postotak od 7660. I dobro je da ste to dali u izvještaju. Ja bih bio još zadovoljniji da ste dali koliko ste prigovora riješili uspješno u korist korisnika usluga. Koji su to davatelji usluga operateri s dodanom vrijednošću gdje je najveći broj prigovora? Kakve su sankcije izrečene ili primijenjene povodom ovog prigovora? Ja ću vam na jednom primjeru, gospodin Gaćina ilustrirati poziciju potrošača korisnika usluga i vjerojatno je taj predmet jedan od ovih 7660% povećanja u odnosu na 2006. HT, bežični internet, korisnica je sklopila ugovor s HT-om, dobila stick, izvršila, napravila postavke i ustanovila da u tom dijelu Grada Zagreba gdje ona živi nema signala. Ne funkcionira. Halo, korisnička služba, provjera postavki, sve u redu. Možda vam je stick pokvaren su rekli. Onda je stick odnijela na službu, tehničku službu korisnika. Rekli su, sve je ispravno. Onda se obratila vijeću ili nekom tijelu za žalbe u tom HT-u koji su rekli da piše gluposti, da ima signala i da ga može koristiti, ali sigurno kompjutor, u postavkama nešto nije u redu. Onda je uz vođenje službe korisnika izvršena kontrola postavki i konfiguracija, sve je bilo u redu. Onda se vratila vama i vi ste od HT zatražili izvješće povodom tog slučaja, oni su vam napisali da je sve u redu, a stranka je željela samo jednu stvar, raskinuti ugovor. To što je platila nekoliko mjeseci, nek ide k vragu i novac i sve, ali da raskine ugovor jer vi znate da je ucjenjuju da se sklapa ugovor na najmanje godinu dana. Nisu dozvolili raskid ugovora i tražila je vašu pomoć da raskine ugovor. Ne obeštećenje, ne naknadu štete, ne to, ili da dobije uslugu. Zatražili ste izvješće od njih, oni su vam napisali da su to gluposti i vi više niste reagirali i predmet ste stavili ad acta. Međutim, korisnica je bila uporna i naporna i uspjela je doći do toga da je služba korisnika davatelja usluga poslala na teren tehničku ekipu koja je ustanovila da na tom dijelu Grada Zagreba signala nema. Nemaju signal. Nakon toga uz tu činjenicu zatražila je raskid ugovora. E sad, pažljivo me saslušajte, dobila je sljedeći odgovor. Činjenica da T-com ili HT u tom dijelu Zagreba nema signal i činjenica da vi ne dobivate uslugu koju ugovor smo vam obećali, nije opravdani razlog za raskid ugovora i nećemo vam odobriti raskid ugovora jer ste vi u ugovoru potpisali i klauzulu da mi nismo dužni uvijek i svugdje osigurati signal. Uvijek i svugdje. Dakle, rekli su joj sljedeće, to što vi nemate našu uslugu je jedna stvar, ali ste potpisali ugovor na godinu dana i morate ga plaćati, ali vam priznajemo da vam tu uslugu nismo nismo davali. Kao dokaz toga, ispis računa 6 mjeseci, promet 0 jer se nije usluga mogla koristiti. Dakle, ni dokumenta ispisa računa korištenje usluga signala koje je korisnica imala, nije bio dovoljni dokaz da joj se odobri samo jedna stvar, raskid ugovora. Tolerirate ugovorno ropstvo hrvatskih potrošača, davatelja usluga Interneta ili s dodanom vrijednošću kako ga zovete. Ako to do sada niste znali, evo sada sam vam ja rekao. Stavljaju ih u ugovorno ropstvo, ne dozvoljavaju raskid ugovora. Ako se obrate sudu i traže sudsko poništenje ugovora, proći će 5 godina. To vi dobro znate. Prema tome, ubuduće dajte brojeve po korist davatelju usluga broj pritužbi riješenih i recite nam kako to rješavate sve ove učestalije prigovore. Jesu to lažni netočni ili opravdani prigovori potrošača? Hvala.

kada pričamo o zaštiti potrošača ono što se događa i bilo bi zanimljivo čuti i iz agencije koje se stvari nude tj. koje se stvari rade na zaštiti potrošača. Ja moram napomenuti da se upravo sa zaštitom potrošača susreće i snažno bori Europska unija sukladno svim instrumentima koje ima. Ono što bi zemlje Europske unije htjele, a činjenica je da ako Europska unija želi postati najkonkurentnije društvo u svijetu, onda i komunikacija u samoj Europskoj uniji mora postati najjeftinije, odnosno što je moguće manje da se plati, a cijene roaminga unutar same euro zone i unutar same Europske unije cijele su katastrofalno skupe. I to je jedan od zaključaka s kojim Europska unija također pokušava regulirati to tržište telekomunikacijskih usluga. No međutim, istakli ste dobro još jedan podatak, a to je vezano za Zakon o zaštiti potrošača, odnosno zaštitu potrošača. Iz svih brojeva razvidno je da je porast prihoda u pokretnim mrežama u prošloj godini bio 3% unatoč nižim cijenama. Dakle, prostora za povećanje prihoda ima. E sada ću vam dati jedan primjer. Spominjali ste ugovorno ropstvo, kako se može zaraditi na i na nižim cijenama. Nula kuna prema mobilnim mrežama unutar mreže. No međutim, nitko vam nije rekao da će vam mreža puknuti tri ili četiri puta. Tako ste razgovor koji inače košta, koji bi inače trebao koštati 25 lipa minutu razgovora, platili jednu kunu. I to je prostor kako se pune prihodi pojedinih mobilnih operatera. Pa bi nas zanimalo što radi agencija na tom području?

da su davatelji usluga sve agresivniji i sve je manje profesionalnog na tržištu davanja usluga, a gospodin državni tajnik tvrdi da zakone koje Hrvatska ima su dobili sve pohvale u Europi, onda ne znam u čemu je sada problem. Zakoni su jako kvalitetni, agencija je kadrovski osposobljenja i solidno plaćena, a ovi su sve agresivniji i sve manje profesionalni jer potrošače teško možemo zaštiti. Možda bi jedan od lijekova bio da umjesto upotrebe općih imena i imenica, gospodin Gačina iduće godine, ali doista za sve pružatelje usluga poimenično navede operatere koji su sve manje profesionalni i sve agresivniji. Da vidimo tko je to neprofesionalan u Hrvatskoj pa će možda to utjecati na to da se građani neće odlučivati koristiti njihove usluge, poučeni iskustvima drugih, jer sada su u poziciji da moraju koristiti svoja osobna negativna iskustva

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. 1997. godine Kevin Costner je snimio film "Poštar" koji je govorio o obnavljanju pošte postapokaliptniče Amerike iz 2013. godine tako je on napisao scenarij. I nije slučajno se država tada po njegovom scenariju krenula obnavljati obnavljanjem pošte. Danas smo u situaciji da imamo zatvaranje poštanskih ureda, da imamo lošu situaciju u Hrvatskoj pošti i moram spomenuti jedan primjer koji se događa dakle na otoku Braču to da pismo putuje danas od jednog drugog mjesta, odnosno da se zna dogoditi da samo petkom poštar nosi pisma. Tako da mi se čini da se vraćamo na one diližanse odnosno da se ljudi dosjete tako da pismo šalju po autobusu, pa onda netko sačeka u drugom mjestu. Ispada da pismo prije dođe iz Londona nego iz Supetra kako se zna dogoditi. Zašto mi plaćamo skuplja pisma? Zašto pošta ima monopol na one rezervirane usluge, dakle pisma čini mi se pisma do 100 grama? Zato da bi iz toga prihoda koji je nešto veći nego što bi bio da je ta usluga u konkurenciji, održavala jednako kvalitetan i dostupan poštanski sustav na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, pa i na onim područjima u kojima se to baš ne isplati privatnicima ili tvrtkama u privatnom vlasništvu, nego to je zadatak države. Prema tome, svi mi vodimo nekakve osobne ratove sa operaterima telekomunikacijskih usluga. U emisijama koje govore o zaštiti potrošača najveći broj slučajeva se događa upravo iz tih telekomunikacijskih usluga. Ja mislim da nema nikoga od nas barem jednom kada je dobio račun za telefon nije pomislio da je oštećen, pokraden ili ne znam ili u najboljem slučaju došlo do zabune. A ispada ovo što govori kolega Lesar da je lakše izaći iz Sjeverne Koreje nego iz ugovornih odnosa sa nekim od nekih hrvatskih telekomunikacijskih operatera. Na neki način što se tiče širokopojasnog Interneta, iako je dakle i zadovoljan sam time da se on širi da je porast 35%, da je veliki broj ljudi koji je koji je prošle godine dobio širokopojasni Internet, vjerojatno je to naravno nastavljeno i ove godine i da će ustvari širokopojasni Internet biti simbol nečega što je nekada bila voda pa struja, čak mi se čini da će neka domaćinstva prije dobiti širokopojasni Internet nego vodu, ali dobro to je ipak, razlika je u infrastrukturi pa je možda to i razumljivo. Naravno što se bude više širio Internet to će se više politička borba voditi na Internetu. Naravno nije čudno da širenjem Interneta raste i potpora i SDP-u, jer je ipak Internet najtransparentniji medij. Što se tiče naših problema s internetom želio sam ukazati na jedan problem koji se rješava. Dakle, u Splitskoj na Braču prošle godine je jedan korisnik koji je htio širokopojasni internet morao tražiti još deset ljudi koji bi to htjeli, dakle skupljali su jedan tim da se onda to napravi. Drago mi je da to više nije slučaj, da je ta usluga popravljena i naravno sigurno je da je stanje bolje nego prošle godine i zbog toga pohvala agenciji. I nadam se da će ove primjedbe koje imamo mi kolege zastupnici iz SDP-a utjecati na to izvješće za slijedeću godinu bude još bolje a da stanje bude još bolje. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Kolega, lampica gori ali nije isteklo vrijeme. Došlo je do jedne pogreške, gori i dalje.

Uvaženi zastupniče Bauk, dobro ste primijetili da u pojedinim granama usluga poštanskog prometa Hrvatske pošte imaju monopol. međutim, ono što treba brinuti je poskupljivanje i to nedavno poskupljenje upravo svih usluga poštanskog prometa a u svezi s tim treba brinuti i poslovni rezultat Hrvatskih pošta koje su poslovale s gubitkom od 250 milijuna kuna. To je ovo što se vidi, to je znači gubitak bez kreativnog računovodstva, bez sakrivanja određenih problema kojih vjerojatno još uvijek ima. I onda što se događa. Moraju se podići cijene hrvatskim građanima zato jer ne postoji konkurencija u tom dijelu, pošta posluje s gubitkom i u teškom je stanju a i ne samo pošta nego i mnoge druge hrvatske tvrtke poput Hrvatskih željeznica koje je i gospodin Maras spomenuo u svojoj raspravi. I dolazimo do toga da ćemo na kraju morati razmišljati o tome da ono što je nacionalna vrijednost, što je državna srebro ajmo to tako reći budemo razmišljali da to prodamo za kunu poput Hrvatskih pošta ili Hrvatskih željeznica. Pa kako je moguće da u jednim Hrvatskim željeznicama koje generiraju gubitak, koje ne da posluju s gubitkom, oni s gubitkom žive postoji preko 400 menađerskih ugovora i sve na račun građana Republike Hrvatske. To je nedopustivo, to je ono o čemu pričamo. Izostala je prava reorganizacija, ne ide se u pravu reorganizaciju, ne ide se u konkurentnost nego Hrvatske pošte, Hrvatske željeznice, javna poduzeća barem dobar dio njih zapada u dugove i to je nešto što generira probleme i nelikvidnosti gospodarstvu, državu, svima a na kraju i građanima kroz povećane cijene usluga. Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Pa sve to gospodine Bernardić u konačnici plaćaju građani. Rekao je kolega Kajin da će gubitak ionako sanirati vlasnik a to je država. A nije ni čudno jer podatak govori o tome da je u direkciji Hrvatske pošte u šest godina zaposleno 100 novih ljudi i to je povećanje od 50% a činjenica je da plaće u Hrvatskoj pošti iznose recimo 72% ukupnih rashoda. A isto tako je činjenica da i neke druge usluge plaćamo nešto skuplje upravo zbog nekih zakonskih rješenja i tu ne treba abolirati nijednu vladu, svaka vlada i svaka administracija je imala takvu poziciju da je u pregovorima nešto morala na neki način izboriti za državu a da je morala nešto drugo popustiti za onoga s kime pregovora. Nije tajna da je prilikom privatizacije HT-a oni su dobili monopol u fiksnoj telefoniji do neke godine, ali isto tako nije tajna da ovo što nas po Europi hvale za ovaj zakon da to može biti i stvar lobiranja vlasnika Hrvatskog Telekoma, dakle Deutsche Telekoma jer naravno Njemačka je utjecajna člancima i u svakom slučaju može ona pohvaliti ovakva zakonska rješenja ako joj idu u prilog. Prema tome, nažalost ništa nije slučajno, ništa nije tajno, na kraju to više manje plaćaju hrvatski građani. Zahvaljujem. Hvala. Zaključujem